30. juni 2027 velges Trine Skei Grande, Nils Asbjørn Engstad, Aili Keskitalo, Geir Ulfstein og Ingvild Bruce. II Som leder av styret for Norges institusjon for menneskerettigheter velges Trine Skei Grande for tidsrommet 1. juli 2023–30. juni 2027.

8:223 S (2022–2023) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik, Grunde Almeland og Guri Melby om innføring av et lobbyregister for Stortinget – vedtas ikke.

De Grønne stemmer mot årets jordbruksoppgjør. Noen partier mener at jordbruksoppgjøret er noe partiene på Stortinget skal stemme for

For ordens skyld viser jeg til hovedavtalen § 3-1 andre ledd, hvor det står: «Jordbruksavtaler står også forøvrig tilbake for Stortingets vedtak i saken.» Miljøpartiet De Grønne stemmer mot innstillingen fordi den og oppgjøret ikke leverer godt nok på de aller viktigste målene i jordbrukspolitikken. Det er bra at det i innstillingen er flertall for å øke tollvernet for å innføre en mer finmasket modell for tilskudd til areal og andre ting, og for å legge fram en strategi for økt selvforsyning. Det er bra at en samlet komité merker seg at proposisjonen viser til at en vesentlig økning i selvforsyningsgraden avhenger av endringer i kosthold, i retning plantevekster til mat som kan produseres i Norge. Det er nye takter fra en landbruksminister som denne våren har vært mer opptatt av å drive kulturkrig mot vegetarianere enn av å øke bøndenes inntekter. For hvor stor blir egentlig inntektsøkningen i dette oppgjøret? Regjeringen har lagt til grunn – og Norges Bondelag har godtatt – beregningsutvalgets tall som tilsier at gjennomsnittsbonden med dette oppgjøret får en såkalt økt inntektsmulighet på 60 000–70 000 kr. og Småbrukarlag bestrider beregningsgrunnlaget i den grad at de kaller det for luftpenger. Vår konklusjon er at et oppgjør med så stor usikkerhet om de økonomiske realitetene for bonden, ikke gir oss nok trygghet for økt selvforsyning, og det vil ikke gi oss trygghet for at folk vil fortsette å være bønder. Årets jordbruksoppgjør sikrer dessverre ikke mer mat på norske ressurser. Tilrådingen i innstillingen, om å legge fram en strategi for økt selvforsyning, er vagere enn regjeringens eget eget vedtatte mål i Hurdalsplattformen, der det i det minste er tallfestet til 50 pst. Det er uheldig at man i dette oppgjøret faktisk har forhandlet ned det målet. Norge trenger flere bønder, ikke større fjøs. Den mer brutale situasjonen, og kanskje mer normale internasjonale situasjonen som vi nå våkner til, må føre til en omlegging mot en landbrukspolitikk som er mer arealbasert og mindre produksjonsbasert.

De Grønne snakker i innlegget sitt varmt om både inntektsvekst og klimatiltak i landbruket. Nøkkelen til at vi skal kunne rette innsatsen mot det i norsk landbrukspolitikk, prioritere inntektsvekst i mindre bruk, beiting, og at 9 mrd. kr av budsjettkronene til landbruket kan gå til klimatiltak, er nettopp at vi har selvråderett over norsk landbrukspolitikk,

[15:19:33]: EU består av 27 land som er av den oppfatning at de styrer sin egen landbrukspolitikk. Dette er land som uten unntak er langt større landbruksnasjoner med langt sterkere landbruksorganisasjoner og langt flere bønder enn Norge. Jeg har stemt mot EU tidligere av frykt for landbrukets situasjon, men jeg mener at vi må kunne ta opp igjen forhandlinger med EU for å finne ut om det er mulig å finne et samarbeid med vårt suverent viktigste marked, som inkluderer trygghet for norsk landbruk, og jeg tror at det er mulig.

Senterpartiet mener at en fornuftig klimapolitikk må bygge på at hvert enkelt land produserer mest mulig av maten sin selv. Ønsker Miljøpartiet De Grønne at vi skal importere maten i stedet? [15:20:49]: Her har vi en av de aller viktigste kortslutningene i norsk EU-debatt presentert i jordbruksdebatten, nemlig at vi vet på forhånd hva som vil bli resultatet av en forhandling som vi kan føre med EU i framtiden. Senterpartiet vet tydeligvis det – jeg vet det ikke, men jeg har ambisjoner på vegne av både Norge som nasjon, Europa som fellesskap og norsk landbruk om at vi kan løse sånne problemer, som jo løses i veldig mange varianter i EU. Så jeg trekker ikke de forhåndskonklusjonene som Senterpartiet gjør. Hvis Senterpartiet lever godt med 30 år gamle oppfatninger om hvordan verden er, tar jeg det til etterretning – det gjør ikke

vil man måtte importere mer. Så mitt spørsmål til representanten er: Hvordan skal man føre norsk landbrukspolitikk i EU uten at det fører til økt import? De som har satt mål for reduksjon av norsk kjøttforbruk for å redusere landbrukets klimagassutslipp, er Arbeiderparti– Senterparti-regjeringens egne fagorganer. At Senterpartiet velger ikke å høre på sine fagorganer og på ideologisk grunnlag avviser sammenhengen mellom kjøtt og klima, får være Senterpartiets eget problem. Miljøpartiet De Grønne pleier å høre på fagfolk, og det gjør vi også i klima- og kjøttdebatten.

[15:23:06]: Representan- ten Hansson sa i sitt innlegg at det var noen partier som sa at man skal stemme for jordbruksavtalen. Det stemmer nok ikke. Det er nok ingen uenighet om at all makt ligger i denne sal, også i den saken. poenget til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og andre, er at man skal tenke seg nøye om før man går inn i en framforhandlet avtale mellom et faglag og stat en. Er representanten Hansson enig i at hvis Stortinget begynner å gjøre endringer knyttet til framforhandlede avtaler, ødelegger man for faglagenes og egentlig bøndenes egen mulighet til å forhandle om sine egne rammebetingelser? Nei, det er re- presentanten Hansson ikke enig i. Jeg mener tvert imot at både Miljøpartiet De Grønne, som har tenkt seg meget nøye om i denne saken, og de andre partiene som stemmer mot jordbruksavtalen, gjør det av en grunn. Den grunnen er også signalisert av det ene av de to faglagene i landbruket som ikke fikk lov av Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å være med i jordbruksforhandlingene, fordi de hadde et annet syn på inntektsgrunnlaget og andre mål som opplegget til jordbruksavtalen ikke ikke legger opp til å levere på. Vi markerer en politikk som ligner mye på det det ene av de store norske faglagene og svært mange norske bønder står for, og vi tror at det er et godt bidrag til den videre utviklingen av norsk landbrukspolitikk. gjelder kjøtt og klima: Norge er et grasland. Min hjemkommune har mye utmark, så hvis det ikke kan produseres kjøtt der, kan vi ikke produsere mat.

at vi skal produsere kjøtt på norske ressurser der man ikke kan bruke jorden til å dyrke matvekster. Det er også tilfeldigvis helt i samsvar med det fagorganene som regjeringen spør i sånne saker, svarer. At Arbeiderpartiet ikke vil høre på det de faginstitusjonene sier, det får være Arbeiderpartiets problem, men det blir også klimaets problem.

Forrige uke var jeg i Indre Agder. En liten melkebonde fikk 30 rundballer med gras nå, mot 130 i fjor, fordi det er så tørt

også handler om forutsigbarhet for den norske bonden. Generasjoner står på trappene og vil overta. De trenger å vite at de har lønn for det arbeidet de da skal gjøre. Det er også mange unge som er usikre, fordi de skulle ønske det hadde vært lagt til rette for noen velferdsordninger, sånn at det bl.a. går an å være ung kvinne, ta imot barn og samtidig være en del av arbeidet på gården. Det å drive landbruk i Norge er faktisk både å bygge opp beredskapen, øke norsk selvforsyning og distriktspolitikk på sitt beste. en investering i landbruket er en investering i et trygt, solidarisk Norge som har levende distrikt. Jeg syns det er oppriktig synd at faglagene ikke klarte å bli enige om et felles krav.

Vi trenger å gi forutsigbarhet til norske bønder. Når vi vet at kun én av fire ungdommer vurderer å overta gården, og foreldrene lurer på om de skal råde dem til å ta over gården, har vi et ansvar i denne salen for å legge til rette for trygghet, forutsigbarhet og ikke minst sikkerhet for at om de gjør det, skal staten være med. Norge trenger både norskprodusert mat og forutsigbarhet for det norske landbruket.

Sånn skal det også være. Jeg er glad for at vi bruker denne arenaen i dag til å diskutere jordbrukspolitikk. Det er ingen tvil om at denne regjeringen prioriterer norsk jordbruk og norsk matproduksjon veldig høyt, og mange har sagt det: Ja, nå er det alvor. Vi lever i en verden med økende matusikkerhet, klimakrise, naturkrise, energikrise, krig, inflasjon og svekket kjøpekraft. Mye har endret seg siden vi skrev Hurdalsplattformen. Mange områder trenger ressurser, men matberedskap er fundamentalt, og rammebetingelsene for matproduksjonen er usikre i den tiden vi lever i. Derfor har vi de to siste årene satt inn mye ressurser nettopp på matproduksjon, og jeg er glad for at Norges Bondelag tok ansvar for å bruke forhandlingssystemet til fordel for norske bønder når det for første gang ikke var mulig å få organisasjonene til å fremme et felles krav. Jeg er glad for at komiteen også understreker forhandlingssystemets betydning, men det er skuffende at man ikke følger det opp i praksis. I den situasjonen vi har nå, over to år, år, har regjeringen gitt jordbruket muligheten til å redusere den gjennomsnittlige inntektsforskjellen til andre grupper med 100 000 kr. Noe slikt har aldri tidligere vært gjennomført i Norge, og det har vi gjort i en periode med høy kostnadsvekst, forholdene rundt matproduksjonen har vært ekstreme. Det å prioritere inntektsmuligheter har vært det viktigste for regjeringen, ikke minst med tanke på matsikkerhet og selvforsyning. Avtalen prioriterer særlig norsk melkeproduksjon, og den prioriterer unge bønder og velferdsordninger. Samtidig legges det opp til størst inntektsvekst i planteproduksjon. Dette er avgjørende for å sikre nettopp rekruttering og utvikling av jordbruket i hele Norge, og særlig i Nord-Norge, hvor jordbruket er særlig sårbart. sårbart. Min viktigste jobb var å få til en kursendring i norsk landbrukspolitikk. Det mener jeg regjeringen bidrar til med de prioriteringene vi gjør for landbruket. gjør for landbruket. Vi står overfor en krevende sommer, og vi skal selvfølgelig følge opp den saken. Nå skal Stortinget snart ta ferie. Det gjør ikke den norske bonden. Nå skal den norske bonden ut og ta slåtten, vaske fjøs og høste inn. Jeg vil avslutte med å si: Takk for den innsatsen som gjøres, og takk for maten.

(H) [15:32:52]: Statsmi- nisteren har vært tydelig på at alle har et ansvar for at vi skal ha saklige og anstendige debatter. Det er en oppfordring som jeg synes er veldig god, og som vi alle har godt av å minne oss selv på, kanskje særlig vi som har arbeidssted her på huset. Arbeiderpartiet mener samtidig at Høyre har høyreradikale tendenser. Mener statsråden at denne begrepsbruken er i tråd med det regjeringen definerer som anstendig? [15:33:21]: Jeg trodde vi dis- kuterte jordbruksavtalen, og det er svært interessant at Høyre ikke har et eneste spørsmål om årets jordbruksavtale. Det forteller vel noe om Høyres landbrukspolitikk. Jeg ønsker å diskutere landbrukspolitikk med Høyre og vil bidra til at også Høyre bruker replikkordskiftet til å spørre om konkrete ting som ligger i jordbruksavtalen. Jeg vil jo tro at Høyre er opptatt av landbruk, klima og miljø, som representanten var inne på i innlegget sitt, men man velger altså å bruke replikkordskiftet til å få en annen statsråd til å svare på hva Arbeiderpartiet har sagt og ikke sagt. Jeg vil oppfordre Høyre, også for landbruket sin del, til å ta en større rolle

det er en karakteristikk av Høyres jordbrukspolitikk – for så vidt en litt krassere versjon av det statsråden selv forsøker å gjøre nå, så jeg prøver meg igjen, jeg: Når vi diskuterer landbruksoppgjøret, mener statsråden at det er innenfor – eller om det er anstendig ordbruk eller hva statsråden vil kalle det – og i tråd med det regjeringen definerer som anstendig politikk,

Jeg ønsker på vegne av departementet mitt og på vegne av næringen å diskutere landbrukspolitikk i denne salen og merker meg at Høyre ikke har et eneste spørsmål knyttet til avtalen eller det man er blitt enige om, eller knyttet til utfordringer som finnes i norsk landbruk.

Presidenten Kapasiteten til en melkerobot er som kjent rundt 600 tonn. I jordbruksoppgjøret opplyser regjeringen at det satses på melkeproduksjon. Samtidig reduseres taket på produksjon av kumelk til 700 000 liter. Det betyr at bonden ikke får utnyttet den tilgjengelige teknologien. Én melkerobot blir for liten, mens to blir litt i største laget. I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen et kvotetak på 500 000 liter. I Bondelagets krav bes det om 600 000 liter. Hvilke regnemetoder har regjeringen brukt når de har landet denne avtalen, og hvorfor har man landet på et tak på 700 000 liter? Det virker veldig ulogisk. [15:36:47]: Dette er en sak som viser forskjellen på denne regjeringen og forrige regjering. Vi ønsker å prioritere små og mellomstore melkebruk. Det gjør vi også i avtalen. Å gå inn og fortelle hva som skjedde i forhandlingsrommet knyttet til de tallene representanten refererer til, tror jeg representanten skjønner at jeg ikke kan gjøre. Samtidig er vi opptatt av å favne om dem som har investert stort. De skal fortsatt ha sine historiske rettigheter, men dette er en kursendring fra denne regjeringen, som skiller seg klart og tydelig fra forrige regjering. Vi ønsker å ha familiebrukene med videre, vi ønsker de små og mellomstore med videre, og derfor har vi satt i gang tiltak som nettopp prioriterer dem. Det er litt spesielt at én tilbyr 500 tonn, én krever 600 tonn, og resultatet blir 700 tonn. Det er en litt spesiell regnemetode. Jeg skal over til spørsmålet vi har vært inne på tidligere, og det er dette med psykisk helse. Hva er det som gjør at Senterpartiet og regjeringen er så uvillig til å støtte et forslag om et pilotprosjekt for å hjelpe de bøndene som sliter psykisk, og med det begrense de dyretragediene som følger av at man har en del bønder som sliter slik? Det man ser i andre land – og vi har nok liknende tilfeller i Norge

[15:38:23]: Jeg er ikke enig i premisset til representanten. Jeg regner med at representanten har satt seg grundig inn i avtalen. Vi har et pilotprosjekt rundt psykisk helse i avtalen, som er prioritert.

Det prioriterer denne regjeringen. Det gjør ikke Fremskrittspartiet når de nå ønsker å kutte 2 mrd. kr i avtalen. Jeg vil oppfordre representanten til å sette seg inn i de ordningene som Bondelaget har godtbondevett.no – og gå inn på de nettsidene. Det gjøres mye bra på tvers av landbruket, også i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Premisset om at vi ikke prioriterer psykisk helse, kan jeg som statsråd ikke godta.

vi ventar også ein strategi for sjølvforsyning. Kan statsråden forklare tidslinja for desse ulike prosessane, og når Stortinget skal gjere seg klar til diskusjonen og ta sats? [15:39:58]: Jeg vil takke re- presentanten for engasjementet rundt norsk landbrukspolitikk og takke representanten for at denne statsråden ikke blir arbeidsledig med det første. Det er, som representanten sier, nok å ta tak i. Det er også krevende ting å ta tak i, og de må ses i sammenheng: opptrappingsplan, inntekt, selvforsyningsgrad, totalberedskapskommisjon. Jeg, eller regjeringen, får en ordre i dag – eller i morgen når Stortinget stemmer over forslagene bl.a. fra SV. Da skal vi selvfølgelig levere på

Hva er det dere

– er statsråden einig i det som står i merknaden frå Høgre, Venstre og MDG, at dette i praksis betyr ei vriding i landbrukspolitikken i retning meir produksjon av frukt, grønt og korn, fordi det er det det i praksis handlar om dersom vi skal auke norsk

Det har vært mye debatt om frukt og grønt her i dag. Dagens jordbruksavtale har en dreining i retning frukt og grønt. Det må det ikke være noen tvil om. Det er den plantebaserte produksjonen som faktisk blir prioritert i avtalen. Vi er i gang med den jobben. at for å øke selvforsyningsgraden er vi nødt til å gjøre to ting: Vi er nødt til å øke produksjonen av frukt og grønt, og er vi nødt til å øke produksjonen av bl.a. norsk fôr. Det er de viktigste elementene for å øke selvforsyningsgraden på den siden. Det mener jeg vi er godt i gang med i årets avtale, som viser retning nettopp på det.

[15:43:09]: I Hurdalsplatt- forma står det tydeleg nedfelt at jordbruket er viktig og har eit viktig samfunnsoppdrag. Landbruket vårt skal sikre befolkninga nok og trygg mat produsert på norske naturressursar og bidra til arbeid, god ernæring og helse.

Europa står i ei krise med sterkt aukande matvareprisar internasjonalt, og det er krevjande klimautfordringar. Det tilseier at det må satsast på norsk matproduksjon.

våre opplever ein utgiftsauke, som oss andre. Det er dyrtid òg innan landbruket. Som helsepolitikar er det viktig for meg å få fram betydinga at me produserer norsk mat som er trygg, basert på lokale ressursar, og at bruken av antibiotika i landbruket vårt er mindre enn elles i verda.

På søndager når jeg kan være ute i hagen, ser jeg Tines melkebil kjøre på veien med trygg og fersk melk fra en av de to melkeprodusentene vi fortsatt har i bygda vår. Matproduksjon foregår alle dager, hele året, og den ferske melken må raskt på meieriet for å gi oss fløte, rømme, melk og yoghurt i butikken. Ethvert land har både rett og plikt til egen matproduksjon. Derfor er norsk matproduksjon en viktig del av innholdet i totalberedskapskommisjonens rapport. rapport. Reale jordbruksoppgjør er beredskap. Vi må gi matprodusentene tilbake troen. Derfor ga vi mer i jordbruksoppgjøret i fjor enn de ti foregående årene til sammen. Med Senterpartiet i regjering har vi startet arbeidet med tetting av inntektsgapet for bøndene. Mye av det rekordstore oppgjøret i fjor var begrunnet i kostnadsvekst på nødvendige innsatsvarer. Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde vært uten. Reelt sett er årets oppgjør enda bedre. Jeg er glad det blir flertall for jordbruksoppgjøret. Høyre, derimot, kutter 1,2 mrd. kr i sitt forslag. De vil heller ikke stemme subsidiært for den framforhandlede avtalen. Neste

Ja, for Senterparti-politikere er også glad i salat. De fleste av oss vet også at kostholdsrådene sier at vi må spise enda mer frukt og grønt. Nordmenn har høy tillit til kostholdsrådene. Jeg er blitt bekymret for tilliten til de kommende kostholdsrådene, med det store søkelyset på bærekraft. Dette har skapt debatt i flere nordiske land. To norske og flere nordiske forskere trakk seg fra utarbeidelsen av bærekraftdelen i de nordiske rådene. De nye rådene ser ut til å foreslå markert lavere kjøttforbruk og begrunner også det med bærekraft. Men er bærekraftig matproduksjon i Norge lik som i Danmark? Er det ikke klimasmart å produsere kjøtt av gress i Utkant-Norge? Jeg forventer at vi får norske kostholdsråd, der selvforsyning og sunn og variert norsk mat vektlegges høyt.

[15:49:12]: Jordbruksoppgjøret handler om mer enn bare bønder. Det handler om å sikre norsk matproduksjon basert på norske ressurser, det handler om beredskap, om kulturlandskap, om god klimapolitikk, og det handler om å skape levende lokalsamfunn i hele landet. Det betyr noe i en krisesituasjon at vi produserer mest mulig av maten vår selv. Det har en stor verdi at det Norge vi er så glad i, består av åpne, nedbeitede landskap i stedet for bare kratt, det betyr noe for verdiskapingen at ringvirkningene av landbruket skaper arbeidsplasser i hele landet. Nettopp derfor er det viktig å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. samfunnet. Jeg er glad for at staten har blitt enig med Bondelaget om en jordbruksavtale, og for at den får flertall i Stortinget i dag. Årets jordbruksoppgjør bidrar til en inntektsvekst på 110 000 kr per årsverk. På to år er inntektsgapet til andre grupper redusert med 100 000 kr. Budsjettmidlene til landbruket på statsbudsjettet er økt med 54 pst. siden vi kom i regjering. Det er bra, og det er nødvendig. Men så er ikke jobben ferdig ennå. Vi vet at behovet er stort over hele landet, og at mange teller på knappene. Derfor skal vi legge fram en opptrappingsplan, og vi skal fortsette denne kursendringen i norsk landbrukspolitikk. Og la det ikke være noe tvil om at dette er en kursendring. Eksempler på det ser vi tydelig her i salen i dag, når Høyre og Fremskrittspartiet vil kutte 1,2 mrd. kr i årets jordbruksavtale, i tillegg til at Fremskrittspartiet vil fjerne målprisøkningene. Jeg synes det er synd at Høyre og Fremskrittspartiet nok en gang understreker at de ikke ser verdien av norsk matproduksjon, og at de faktisk ikke ønsker å øke inntektene til bøndene. For vedtakene vi gjør i dag, handler om å sikre en framtidstro, og at norsk landbruk skal være en næring man kan både leve av og leve i. Det er avgjørende for at også min generasjon skal kunne ete norsk mat i framtiden.

[15:51:51]: Ny regjering har gitt ny optimisme i jordbruket. Forrige uke besøkte jeg vakre Vestvågøy i Lofoten, en av de største jordbrukskommunene i Nord-Norge. Her møtte jeg bonde – og Arbeiderpartiets ordførerkandidat – Elisabeth Holand. Årets jordbruksoppgjør er godt nytt for hennes familie på seks. Oppgjøret gir dem 600 000 kr mer i året, eller en økt timelønn på vel 90 kr. Samtidig er det ny giv og sterkere vilje til å satse på landbruket. Bare i Holands nærmiljø var det fire til fem ungdommer som allerede hadde bestemt seg for å ta over gardsdriften. Norske matprodusenter føler seg verdsatt, i motsetning til under forrige regjering. I Arbeiderpartiet ønsker vi at by og land skal gå hand i hand. Derfor prioriterer dagens regjering norsk matproduksjon høyt. Det sikrer bosetting og levende lokalsamfunn over hele landet. Større produksjon av norsk mat basert på våre egne ressurser er også viktig for beredskap og matsikkerhet i hele landet, skal vi bli mer selvforsynte, må vi fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper. God jordbrukspolitikk er viktig for den enkelte gardbruker, men også for arbeidsplasser i tilknytning til jordbruket. Bare i næringsmiddelindustrien er det om lag 40 000 sysselsatte som foredler varer fra den norske bonden. Dette er viktige bedrifter, og de finnes i både by og bygd. Tine Meieriet på Kalbakken her i Oslo har 1 000 ansatte. I Gudbrandsdalen har Tine over 360 arbeidsplasser. Både i Oslo og i Gudbrandsdalen er dette viktige hjørnesteinsbedrifter for lokalsamfunnene. Landbruket er en bærebjelke mange steder i landet. Derfor fører denne regjeringen en god og offensiv jordbrukspolitikk tilpasset landet vi bor i, og ressursene vi har i årets oppgjør med en ekstra satsing på mjølk, utmarksbeite, unge gardbrukere, velferdsordninger, grøntnæringen og klima- og miljøtiltak. Alternativet er å gjøre som Høyre: å kutte 1,2 mrd. kr i budsjettstøtte fordi partiet mener at inntektene går for mye opp. mye opp. Det betyr noe hvem som styrer Norge – for jordbruket, for norsk matproduksjon, og for at folk kan leve gode og trygge liv i hele landet. Så prater vi også mye om været. Det får vi ikke gjort så mye med, men det må være lov til å håpe på litt mer regn i Sør-Norge i tiden som kommer.

[15:54:51]: Hva er for- handlingsinstituttet for jordbruket? Jo, grunnlaget er hovedavtalen av 1. september 1950 mellom jordbrukets faglag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag, og staten, med senere tillegg og protokoller. Resultatet av forhandlingene er å anse som forberedelse til bevilgningsvedtak, som etter Grunnloven bare kan gjøres av Stortinget. Det er svært viktig at forhandlingene skal skje ut fra stortingsflertallets vilje, slik den er framkommet i vedtak og flertallsmerknader ved stortingsbehandlinger før jordbruksforhandlingene. Årets jordbruksoppgjør er spesielt. Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag kom ikke fram til felles krav, og staten inngikk avtale med Norges Bondelag. Hva er den grunnleggende årsaken til denne alvorlige situasjonen? etter min vurdering et opplagt svar. Det er uklart for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag hva som er den reelle viljen til flertallet på Stortinget, til og med i overordnete spørsmål. Det kan ikke fortsette sånn. Hvordan skal unge familier investere for framtida? Skal de investere i økt planteproduksjon på gården sin? Hva er framtidas bærekraftige driftsmåter når priser på lån og innkjøpt energi øker? Faglagene Faglagene tolket stortingsflertallets vilje forskjellig. Norsk Bonde- og Småbrukarlag trodde på uttalelser fra regjeringspartienes ledere angående forpliktende, konkret forbedring av sjølforsyningen, la fram krav og endog virkemidler i henhold til det. Bondelag forsto at uttalelsene ikke var sånn å forstå: ingen kursendring angående sjølforsyning og selve samfunnsoppdraget for jordbruket – matvareberedskap. Dette er meget alvorlig for hele forhandlingsinstituttet. Derfor er det stort behov for ærlig og åpen debatt – å kalle en spade for en spade – om hva som er jordbrukspolitikken framover. Er det Stortingets vilje at en skal redusere importen av soya og korn til Norges husdyrproduksjon, og så erstatte den importen med økt norsk planteproduksjon, altså bygge vårt jordbruk på plogkjøl istedenfor skipskjøl? Kornneket, som tidligere var merket til Norges Bondelag, var symbolet på denne politikken og samling om felles sak – kornsaken. Dette er grunnleggende å forstå for å kunne prioritere virkemidler, prioritere penger og prioritere de driftsmåter som skal bli mer lønnsomme. Vi må også huske at det er overimport av utenlandskproduserte planter som gir overproduksjon og tilhørende markedsprisfall på jordbruksråvarer. Denne overimporten må reduseres og erstattes av økt norsk planteproduksjon. Uten at Stortinget tar stilling til et slikt grunnleggende forhold, vil ikke Norge få en solid, forutsigbar jordbrukspolitikk for ungdom som vil drive gård inn i framtida. Dagens innstilling fra næringskomiteens flertall avklarer dessverre ikke dette. Det trengs debatt. Det trengs en stor debatt. Det trengs en ærlig debatt framover. Hans

Forståelse er grunnleggende. Stortinget debatterer nå en framfor handlet jordbruksavtale. Jordbruksforhandlingene bygger på hovedavtalen for jordbruket av 1950. Dette er en unik og tjenlig ordning for vårt land. Hovedfokus for årets jordbruksforhandlinger har naturlig nok vært betydelig bedre inntjening og derav tetting av inntektsgap. Jordbruksforhandlingene inneholder likevel så mye mer, og det er alltid interessant å lese formålsparagrafer. § 1-1, formålet med avtaleverket for jordbruket, sier: «Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket, og som ikke er uttømmende regulert ved lov, stortingsvedtak eller forskrift.» Det er nettopp dette. Jordbruksforhandlingene har vært et egnet verktøy til å ivareta det som har vært Stortingets felles mål gjennom årtier. Dagens regjering har signalisert sine ambisjoner for norsk landbruk inn i framtiden. Faglagene har vært tydelig på sine forventninger til staten. Gjennom reelle, tøffe forhandlinger har partene kommet fram til en avtale som ikke sikrer, men bedrer muligheten for å redusere inntektsforskjellen i forhold til andre grupper. Årets avtale er et godt skritt på veien til å nærme seg målene som regjeringen har satt seg for hvordan landbruket skal oppnå viktige resultater i en usikker og omskiftelig tid. Årets jordbruksavtale imøtekommer mange av næringens egne prioriteringer. Med en ramme på 4,15 mrd. kr er den med på å redusere inntektsgapet. Den gir en styrking av melkeøkonomien gjennom økning av tilskudd og målpris samt noen tiltak for å begrense kostnadene til leie av melkekvoter. Det ligger inne en satsing på Nord-Norge for å møte den særskilt negative utviklingen i landsdelen. Velferdsordningene er styrket, noe som er viktig både for dagens aktører innenfor næringen og for å styrke rekrutteringen. rekrutteringen. For å kunne øke selvforsyningsgraden er vi avhengig av å fortsette hovedlinjene i kanaliseringspolitikken, slik at det dyrkes gras i områder hvor dette er eneste mulighet, og at korn og andre vekster dyrkes der det er best mulig. Avtalen inneholder en rekke tiltak for å styrke klima og bærekraft. Økt beitetilskudd, styrking av regionale miljøprogram, videreutvikling av landbrukets klimakalkulator, styrking av vannmiljøtiltak i Oslofjorden, styrking av Bionova, utvikling og utprøving av metanhemmere gjennom prosjekt og økt grøftetilskudd – alt dette viser betydningen av å ha en regjering og en minister som leverer. leverer. Jeg er av den oppfatning at landbruket, samfunnet for øvrig og framtidige regjeringer er best tjent med at de fleste partier støtter opp om innarbeidede prinsipper og stemmer for en framforhandlet jordbruksavtale. Heidi

[16:01:17]: Etter å ha hørt debatten kan det høres ut som landbruket er den største klimasinken i norsk næringsliv. Sannheten er tvert imot at landbruket er den eneste næringen som har inngått en klimaavtale med staten, med et mål om å kutte 5 millioner tonn utslipp innen 2030. Årets jordbruksavtale tar det på alvor. Det Det er enighet om å avsette 9,3 mrd. kr til ordninger med klima- og miljøeffekt i 2024. Gjennom denne regjeringens to jordbruksoppgjør har ordninger med klima- og miljøeffekt fått en økning på over 40 pst. Det er historisk.

utprøving av metanhemmere i fôr tilpasset norske forhold, utvikling av klimakalkulator, klimasmart landbruk, økning i det regionale miljøtilskuddet for spredning av husdyrgjødsel, økning av dreneringstilskuddet, satsing på Oslofjorden, kulturlandskap og artsmangfold, satsing på beite, utmark og innmark, m.m. De De som står her og etterlyser en kursendring, ser ikke skogen for bare trær. Det ser ut som de først og fremst ønsker å bytte ut den norske kua med utenlandsk, importert mat. Vi har foretatt en kursendring som tar inn over seg norske klimatiske realiteter og det norske ressursgrunnlaget. Landbruket er en politisk næring. Det er krevende å drive matproduksjon i dette landet. Dessverre ser det ut som noen velger å se bort fra det. Høyre, som i forrige periode sågar hadde et eget landbrukspolitisk nettverk, virker ikke som de har hørt eller lært noe på de mange gårdsbesøkene de var på land og strand rundt, når de i år velger å stemme mot en framforhandlet avtale. Representantene i det såkalte landbruksnettverket fikk nok mangt et godt måltid servert da de var på sine mange besøk, men det er ikke noe som heter en gratis lunsj, heller ikke i denne saken. Regningen kommer, men Høyre viser i dette landbruksoppgjøret at de ikke vil være med og ta den. I stedet velger Høyre å kutte 1,2 mrd. kr uten å si noe om hvilken del av måltidet de ikke vil betale for – om vi skal holde oss til lunsjmetaforen. De sier ingen ting om hvor eller hvordan det skal kuttes, og i høst foreslo partiet via statsbudsjettet også å innføre en avgift på emballasje og CO2-avgift for landbruket. Resultatet er altså at Høyre går inn for lavere inntektsvekst og høyere kostnadsvekst for norske matprodusenter og sender regningen videre til norske forbrukere. Representantene fra partiet påpeker stadig at økende matpriser skyldes den norske landbrukspolitikken. Jeg kaller det uredelig, for det for det er partiet selv som står for økninger av avgifter til matproduksjon. Faktum er at den norske landbrukspolitiske modellen har bi dratt til å holde den norske prisveksten på mat lav i forhold til sammenlignede land og i forhold til sammenlignbare importvarer. Då Sen- terpartiet kom inn i regjering for snart to år sidan, såg det mørkt ut i norsk landbruk. vore åtte år med rovdrift, null satsing og inga styrking av området. Det heile resulterte i eit bondeopprør som blei støtta over det ganske land. Bøndene heime i Rogaland fekk det tøffare og tøffare. derimot vil både styrkje og satse på landbruket. Det er Hurdalsplattforma og regjeringserklæringa tydelege eksempel på. Totalberedskapskommisjonen la fram arbeidet sitt denne månaden. Senterpartiet har i mange år bedt om å få ein gjennomgang av den totale beredskapen, men ikkje fått gehør før me måtte ordne det sjølve i regjering. Kommisjonen har vigt eit heilt kapittel til matforsyning og startar med å slå fast: «Å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat er avgjørende for at hver og en av oss skal kunne leve et aktivt og sunt liv.» seier kommisjonen at dei viktigaste føresetnadene for norsk matsikkerheit m.a. er kontinuerleg produksjon av mat innanlands og varetaking av produksjonsgrunnlaget. Matproduksjon er viktig beredskap. Me har gode føresetnader for å sikre eiga befolkning nok mat i det daglege, men òg i krise og krig. Det representerer i tillegg ein beredskap ved at det bur folk i heile landet. Etter mange år i feil retning er me på rett veg. Men det er framleis langt igjen til målet. Noko av det som bekymrar meg, er tilbakemeldingane eg får frå bønder i Rogaland om usikkerheit knytt til kven som styrer regjeringa. Dei seier at viss Erna Solberg og Høgre får tilbake regjeringsmakta, er det det same kva Senterpartiet gjer for landbruket. Det kjem til å bli reversert, seier dei. Førre gong Erna Solberg var statsminister, resulterte det i eit bondeopprør med støtte over det ganske land. Høgre er verkeleg ikkje på lag med befolkninga i dette. Bønder fortener framtidstru. Når beredskapsperspektivet er så tydeleg, er det veldig spesielt at me har parti i denne salen som anten vil kutte i jordbruksoppgjeret og/eller stemme heilt imot. Alle treng mat. Ein lågare inntektsvekst og høgare kostnadsvekst er ikkje på nokon som helst måte med på å tryggje norsk matproduksjon eller bidra til inntektsmoglegheiter til bøndene eller auka sjølvforsyning, trass i at det er det me treng i desse usikre tidene.

(Sp) [16:07:11]: Norsk matproduksjon er et gode for deg og meg som innbyggere. Det handler om sikkerhet, ernæring og utvikling av hele Norge.

Vi må kunne nyttiggjøre oss små og store åkerlapper i både flatt og bratt terreng. Vi må omstille produksjonen i tråd med endret klima og endret forbruk. Å tenke helhet og livsløp er naturlig for en bonde som produserer mat og forvalter jord i et generasjonsperspektiv. Man skal gi fra seg gården i minst like god stand som man overtok den, for å sikre at det er muligheter også for kommende generasjoner.

Regjeringen har mye godt arbeid i gang. Arbeidet med tetting av inntektsgapet, et nytt beregningsgrunnlag og en opptrappingsplan for å bedre økonomien er banebrytende. Det er krevende, og det er nødvendig. Forventningene er store. Å øke selvforsyningsgraden er også helt avgjørende i den urolige tiden vi lever i. Økt tilskudd til setring, utmark og beiting er viktig. Folk som driver i utmarken, utnytter beiteressurser som ellers kun hadde blitt brutt ned og sluppet ut CO2.

I tillegg kom nå i 2023 rapporten Forslag til satsing for fortsatt seterdrift, som gir en god pekepinn på behovet videre. Norsk Landbruksrådgiving eies av bøndene og står i en krevende omorganisering. Jeg merker meg at organisasjonene og bøndene som er eiere i NLR Innlandet, ikke ønsker en fusjon. Til slutt vil jeg gi honnør for arbeidet med Nasjonalt senter for fjellandbruk. Økt samordning av godt arbeid i hele landet knyttet til ressurser i fjellet, klimaendringer og utvikling av nye planter som gir økt matproduksjon, er uhyre verdifullt. Landbruks- og matministeren åpnet senteret på tirsdag. Det var en stor dag. Jeg kan ikke skjønne hvordan bønder kan stemme på Høyre, med de kuttene de går inn for. [16:10:28]: Jordbruket er en viktig næring for Norge. Det løser et av de viktigste sam funnsoppdragene vi har: å sikre Norges befolkning nok og trygg mat. For å sikre landbruk i hele landet og bidra til å øke verdiskapingen samtidig som vi reduserer klimaavtrykket, må vi også sørge for at bøndene er sikret en lønnsomhet. Jeg og Arbeiderpartiet er opptatt av at dette skal være en næring der jordbrukere skal våge å investere i en drift som er grønn, innovativ og med fokus på dyrevelferd. Det skal være mulig for unge å gå inn og ta over gårdsdrift som en trygg investering for framtiden. Akkurat det med rekruttering av unge i jordbruket har vært en kjernesak for oss. På lik linje med andre i arbeidslivet må vi legge til rette for et sikkerhetsnett i form av velferdsordninger. Jeg er derfor glad for at jordbruksoppgjøret har lagt sterk vekt på å gi norske bønder økonomisk sikkerhet ved sykdom og skade og økt tilskudd til avløsning, slik at de også kan ha mulighet til å ha fritid og ferie med familien, og ikke minst kunne planlegge for fødsel og svangerskap.

Derfor er det viktig å satse på rekruttering, innovasjon og ikke minst gode klimatiltak. Jeg legger merke til at bl.a. Venstre og Høyre kritiserer regjeringens ambisjoner rundt miljømål, til tross for at vi gjennom de to siste jordbruksoppgjørene har økt ordningene for klima- og miljøeffekt med over 2,7 mrd. kr, dvs. en økning på over 40 pst. Det tar dessverre tid å snu skuta etter forrige regjering, som fokuserte lite på dette. Som østfolding må jeg også si at jeg er glad for at det har blitt vektlagt å følge opp den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden. Det har kommet en betydelig styrking av tilskuddsmidler for å stimulere til avrenningsreduserende tiltak, det er enighet om å igangsette arbeidet med en helhetlig plan for bærekraftig bruk av nitrogen i jordbruket. Til slutt vil jeg oppfordre alle politiske partier til å legge det politiske spillet til side. La oss gå inn i sommeren med en god avtale for et framtidsrettet norsk jordbruk. La oss slutte opp om norsk matproduksjon i en tid da dette er viktigere enn noen gang. Margret Hagerup

Høyres forslag til jordbruksoppgjør gir bøndene en inntektsutvikling på 16 pst., samtidig som Høyre prioriterer en økt satsing på teknologi, klima, grønn sektor og støtte til unge bønder og bønder som må omstille seg til løsdrift.

På Torvholen Gård på Jæren har man etablert samarbeid med flere kommuner om et demenstilbud på siden av den ordinære produksjonen. Her er det turer i nærområdet, kontakt med dyr, gode måltider og sang, noe som gir en god og verdig demensomsorg. Statsforvalteren i Rogaland jobber aktivt for å hjelpe landbruket med å mobilisere nye næringer for å sikre et mer bærekraftig landbruk. Vi må løfte matpolitikken og se på alle ringvirkningene og fortrinnene den gir oss. Vi har f.eks. en ren matproduksjon. Det betyr noe i en verden hvor altfor mange får i seg for mye antibiotika. Mens vi får stadig bedre medisiner mot kreft, kan utfordringen i framtiden være at antibiotikaresistens vil gjøre at kreftpasienter overlever kreften, men at de dør av en enkel infeksjon i etterkant. Norskprodusert mat er i verdenstoppen når det gjelder mattrygghet. Skal vi kunne utnytte fordelene ved den rene maten som produseres, må vi også vite hvor maten kommer fra. Det kan styrke verdiskapingen i den norske kjøttproduksjonen. Jeg har utfordret helseministeren på at Norge må koble seg på det arbeidet som nå skjer i EU, med tanke på opprinnelsesmerking av bearbeidet kjøtt, som eksempelvis spekeskinke og pølse. I dag er det ikke noe krav om å merke kjøttet med opprinnelsesland, noe som villeder forbrukerne. Dette handler om å bygge den sterke merkevaren som Norge er, for vi har produkter som er ettertraktede. På restaurant i London kan en få geitost fra Jæren, og flatbrød fra Toten reiser sammen med laksen til Singapore. De siste årene har både sideren, ølet og akevitten fått en aldri så liten renessanse, og mer og mer produseres og baseres på norske råvarer. Norsk mat- og drikkekultur er definitivt «hot». Norske kokker løfter norske råvarer opp og fram, og restaurantene våre skinner med stjerner i Michelinguiden. Bocuse d’Or har lenge befestet vår rolle på det internasjonale matkartet – alt dette takket være driftige bønder og produsenter og et tett samarbeid om felles kjærlighet for maten som produseres. Norsk landbruk kommer til å være viktig for oss også i framtiden, men da må vi se framover, og vi må forandre for å bevare. Den jobben gjør norske bønder hver dag. Da må vi sørge for at vi sikrer gode rammevilkår, samtidig som vi åpner for mulighetene. «Fra jord og fjord til bord» sikrer en bærekraftig norsk matproduksjon.

norsk jordbruk og matindustri skal produsere varer som norske forbrukarar etterspør. Det vil seie både nok mat og produksjon av trygg mat, basert på god plante- og dyrehelse. Forbrukarane skal òg bli tilbodne eit godt utval og eit breitt spekter av produkt i ulike priskategoriar. Av omsyn til beredskap, ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetjing og klima er det vidare viktig at norsk jordbruk produserer det fôret og dei matvarene som det ligg til rette for å produsere i Noreg,

desse måla. Det er òg viktig at norsk landbruk i større grad greier å tilpasse seg endra forbruksvanar og endra marknadsforhold i framtida, og i større grad blir ei næring som leverer det forbrukarane etterspør, og som samtidig tek inn over seg ein stadig meir krevjande internasjonal marknad. Her vil eg nemne at Solberg-regjeringa la godt til rette for å auke norsk produksjon av korn, frukt og grønsaker. Dette er produkt med eit stort marknadspotensial, samtidig som auka norsk produksjon vil bidra til auka sjølvforsyning. Høgre meiner difor at produksjon av korn, frukt og grønsaker òg må styrkjast framover. Eksempel som dette og andre omstillingar som landbruket og næringslivet elles heile tida må vere innstilte på å gjere, er ein føresetnad for berekraftig og auka norsk matproduksjon og for at det framleis skal vere eit jordbruk over heile landet, noko det er brei politisk semje om at vi skal ha.

Det skal heller ikke jeg gjøre, for saksgangen i komiteen har vært utfordrende. Med den tidsplanen som ble lagt, hadde næringskomiteen faktisk færre dager på seg til å behandle jordbruksoppgjøret enn det regjeringen brukte på å sende det til Stortinget etter at avtalen var inngått med Norges Bondelag. Det viste seg at tidsplanen ble i korteste laget også for regjeringspartiene, som ikke evnet å overholde fristene de selv la opp til. Det er litt overraskende at forhandlingene, som trakk ut godt over tidsfristene, ga så magert utfall til SV, som på forhånd hadde slått på stortrommen. To av forslagene hadde fått flertall i komiteen uansett,

Jeg må si meg enig med Lundteigen: Det er bedre med plogkjørt framfor skipsført,

Jeg er veldig enig med Lundteigen i at dagens flertall ikke avklarer dette, men mindretallet foreslår mange grep som ville imøtekomme det Lundteigen påpeker. Så jeg vil oppfordre ham til å se litt på de mindretallsforslagene som foreligger i saken.

Forhandlingsinstituttet har nok tjent norsk landbruk godt, men det er kanskje utgått på dato. Da bør man benytte anledningen med Grytten-utvalget til å se på nye løsninger hvordan man skal utforme en landbrukspolitikk for framtiden, ikke for fortiden, slik som Senterpartiet holder på med. Et strengere tollregime vil øke dagligvareprisene ytterligere. Vi har dyrtid – vi har høye strømpriser, høye drivstoffpriser og høye matvarepriser. Det eneste som har gått ned under denne regjeringen, er vel aksjeverdiene og kronekursen. Man sliter med å få vekslet norske sedler i utlandet, på lik linje med zimbabwisk dollar eller venezuelansk bolívar. Men dyrtid er jo en effekt av den politikken som føres. Nils

et annet ord for forsikring, bare at beredskap forhåpentligvis skal gjelde for fellesskapet, for hele landet vårt og alle innbyggerne samtidig. Representanten Westgaard-Halle lurte på om jeg var en spåmann, ettersom jeg påpekte at det var klokt å bygge opp beredskapen og dermed tegne denne forsikringen i forrige stortingsperiode. Svaret på det er nei, jeg er ingen spåmann, men grunnen til at man tegner en forsikring, som jeg nevnte i replikkordskiftet, er at man ikke vet når huset eventuelt begynner å brenne, eller når man krasjer med bil. Så her misforsto Westgaard-Halle fundamentalt, og det virker som om Høyre fortsatt vakler i forståelsen av at beredskap er en forsikring. Representanten

Spørsmålet fra debattlederen var: Hva skjer hvis handelen til Norge blir brutt? Svaret var rimelig bastant, og jeg siterer: Da må vi selvfølgelig klare oss på mindre energi. Dette er ikke noe jeg finner på. Man kan gå inn på Dagsnytt 18-sendingen fra den 18. juni 2020 og høre dette. Jeg Jeg lurer på om Høyre kan gå opp på denne talerstolen og bekrefte om den politikken står ved lag. Nå har vi jo sett et praktisk eksempel på hva som skjer hvis folk blir urolige for at det blir mindre energi. Da er det ikke energi gjennom munnen jeg snakker om, men mindre energi fordi Putin har stengt energitilførselen til Europa. Det er akkurat det samme med mat som det er med strøm – det blir uro i samfunnet. Det er det som er det fundamentale, og som Westgaard-Halle sannsynligvis fortsatt ikke har forstått.

tegner de forsikringspremier «en masse», men hvis det er for fellesskapet, sitter de pengene veldig langt inne. Det er det ved har sett oss lei på, og det var derfor vi trengte en ny regjering og en ny kurs for norsk jordbruk. Jeg vil starte med å takke regjeringen, ansvarlig statsråd og spesielt Norges Bondelag, som tok ansvar for å framforhandle årets avtale for norsk jordbruk. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering viste med all tydelighet at vi prioriterer nasjonal matberedskap og norsk matproduksjon. Denne enigheten mellom jordbruket og staten vil bidra til å trygge matproduksjonen over hele landet og øke selvforsyningen. Det er klokt å øke potensialet for matproduksjon på egne råvarer til et maksimum, sa leder av totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, som nylig la fram sin rapport. Ja, det er klokt, for vår matberedskap er grunnleggende for vår sikkerhet og velferd når vi er i en tid da rammebetingelsene for matproduksjon er uvanlig usikre. Det er krig i Europas kornkammer. Frankrike og deler av England og Portugal opplevde i fjor den tørreste julimåned som noen gang er registrert. Det er tørt i store deler av Sør-Norge, og hvis det ikke kommer regn snart, vil det kunne gi tørkeskader og dårlige avlinger bare fem år etter forrige gang matprodusenter i Sør-Norge opplevde store tap på sine avlinger på grunn av tørke. Jeg er glad for at statsråden følger godt med på hvordan dette utvikler seg, for det tærer på våre matprodusenter å stå i en sånn usikkerhet. Høyre og Fremskrittspartiet vil redusere den inngåtte avtalen med 1,2 mrd. kr.

Hvor skal Høyre og Fremskrittspartiet skaffe mat i framtiden om vi ikke sørger for mest mulig produksjon til vår egen befolkning? De svikter den norske matsikkerheten. Hvordan matsikkerheten. Hvordan en ønsker at norsk landbruk skal utvikles, er politikk. Det er et taktskifte for landbruket, og selv om vi har en vei å gå før vi er i mål, er vi på vei. Bondelagets leder sa på Bondetinget, som foregår i disse dager, at vi må tilbake til 1970-tallet for å finne jordbruksoppgjør som er noe i nærheten av det vi har fått til de siste to årene. Med Hurdalsplattformen i bunnen, årets jordbruksoppgjør og ikke minst det videre arbeid med både tetting av inntektsgap og målet om selvforsyning viser Senterpartiet og Arbeiderpartiet at vi prioriterer norsk jordbruk og norsk matproduksjon.

(Sp) [16:28:10]: Det er litt under- lig å følge debatten her i dag. Vi ser en tydelig høyreside som er i sterk konkurranse med ytterste venstre om å riste på hodet over regjeringspartiene og SVs forslag om å støtte opp under bondens bidrag, med mål om å sikre norsk matsikkerhet og trygghet. Fremskrittspartiet refser sin tidligere regjeringspartner Høyre for å velsigne dyrere mat. Rødt etterlyser en vilje til å sikre at vi har en matproduksjon og en matberedskap i Norge, samtidig som de stemmer imot en framforhandlet avtale som nettopp ivaretar matsikkerhet, trygghet og beredskap. vil redusere budsjettmidlene kraftig og la markedet råde fullt og helt, men uten at matvareprisene skal røres. Partiene vil demonstrativt stemme nei til jordbruksavtalen. Det er en situasjon som både næringen og den norske forbrukeren bør merke seg. Nå er ikke Høyre i salen, men det er jo naturlig og rett og rimelig at Høyre kan fortelle næringen hva som skal kuttes, siden deres forslag innebærer en reduksjon på 1,2 mrd. Høyre har også et ønske om å innføre en CO2-avgift på ca. 460 mill. kr, og en drikkekartongavgift på 500 mill. kr. Det betyr et samlet nedtrekk på omkring 2,2 mrd. kr, som næringen må bære. Vi har tydeligvis Vi har tydeligvis en ulik virkelighetsoppfatning. Høyre vil altså gå inn for lavere inntekter og høyere kostnader og avgifter for den norske bonden. Høyre vil vel egentlig vrake forhandlingsinstituttet. Jeg er glad for at avtalen gir den motsatte betydningen av det Høyre foreslår. Kostnadsveksten kompenseres i stor grad av budsjettmidler, som igjen holder økningen i matvareprisene nede. Avtalen dreier kursen i en mer klima- og miljøvennlig retning. Det legges til grunn 9,3 mrd. kr på målrettede ordninger med klima- og miljøeffekt. Ordningene bidrar også til å redusere utslippene per produserte enhet og dermed også klima- og miljøbelastningen fra jordbruket. Oppfølging av klimaavtalen mellom staten og jordbruket prioriteres.

Jeg skal begyn- ne med å vise til den etter hvert ganske kjente og omtalte rapporten fra totalberedskapskommisjonen, som bl.a. tar for seg matvaresikkerheten i Norge. Kommisjonen slår fast at Norge bør styrke matberedskapen ved å produsere mer selv. Kommisjonen sier videre: «De viktigste forutsetningene for norsk matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat innenlands, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget Man slår også fast at dagens import av varer går ut over norsk produksjon. Det gjelder både kornprodukter, kjøtt, egg og meierivarer – og mye frukt og grønt som like godt kunne vært produsert i Norge.

Økt norsk selvforsyning er nødvendig for å styrke matsikkerheten og beredskapen, og jeg håper virkelig at flere og flere etter hvert ser det. Det er to grunnleggende forutsetninger som må være på plass for å øke den norske selvforsyningen basert på de naturressursene vi har. Det er lønnsomhet i produksjonen – og da en levelig inntekt for den norske bonden og det er etterspørsel etter de varene som produseres. Gjennom de to siste jordbruksoppgjørene er det tatt viktige og nødvendige steg – ja, det må nesten kunne sies at de to siste oppgjørene, altså inneværende års og fjorårets, innebærer et betydelig retningsskifte. Men vi vil mer. I årets avtale gjøres det viktige grep for å sikre norsk matproduksjon og legge til rette for økt selvforsyning. Med de internasjonalt særdeles usikre tidene som vi nå har hatt en stund, stund, er det nesten helt utrolig at partiet Høyre vil kutte årets jordbruksoppgjør med 1,2 mrd. kr. Høyre ønsker altså lavere inntektsvekst og høyere kostnadsvekst for norsk matproduksjon,

må man sikre innbyggerne sine det aller viktigste først. Her har ren mat en viktig plass. Sikkerhet rundt disse behovene er ufravikelig knyttet til produksjon. Når landet vårt ikke er selvforsynt for å dekke disse behovene, er vi ekstremt sårbare for endringer vi ikke har kontroll over, det være seg endringer i klima eller sabotasjehandlinger. Det er nok med tørke her i sommer eller i andre matproduserende land. Tilgangen på mat vil raskt bli en annen enn den vi er vant med. Det hjelper ikke å betale mer når det ikke er mat til salgs. FN slår i år for første gang fast at det produseres for lite mat. Det er ikke lenger fordelingen det står på. Et parti som Høyre kan umulig være opptatt av å dekke behovet for mat når de ikke forstår behovet for at noen produserer den. NRK skrev i går at de siste 20 årene har ca. 25 000 bønder gitt seg. Det er 25 i uka. Når Høyre kan stemme imot fjorårets jordbruksoppgjør og i år kutte det med 1,2 mrd. kr, eller subsidiært stemme imot avtalen, er det åpenbart at de ikke har skjønt den uløselige tilknytningen mellom egen produksjon og å sikre befolkningen mat.

De har kunnskap til å produsere egen mat på jordet sitt samtidig som de lett får seg en annen jobb. De som burde bekymre seg for en politikk uten jording, er de som bor i byene og ikke har så mye som en jordlapp å produsere egen mat på. på. Apropos jordlapp: Kun 3 pst. av Norges areal er det mulig å dyrke mat på. Da skulle vi ikke hatt en jordflekk å legge under asfalt, jernbaneskinner eller andre byggeprosjekter. I fylket mitt, Akershus, er Høyre den ivrigste til å bygge ned denne knappe ressursen. I sum utgjør fire aktuelle saker – skole på Eidsvoll, IKEA på Vestby, i tillegg til tog og E18 i Ås og Nordre Follo nesten halvparten av de 2 000 dekarene med matjord som vår regjering mener må være maks mengde for nedbygging hvert år.

[16:37:36]: Først vil jeg berømme SV med Torgeir Knag Fylkesnes som har for handlet fram romertallsforslag V, romertallsforslag V, som sier at regjeringa i statsbudsjettet for 2024 går fra kronetoll til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre en bedre norsk matvareberedskap.

Både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sitter i komiteen og støtter det ikke. Det er for meg en lakmustest på partienes stillingtaken til framtidas jordbrukspolitikk. I henhold til WTO-avtalen har Norge mulighet til å bruke kronetoll eller prosenttoll. Kronetollsatser ble iverksatt i 1995. En tollsats på eksempelvis 10 kr er nå mindre verdt enn den var i 1995. Prisstigningen uthuler verdien av kronetoll. Heldigvis har vi alternativet prosenttoll. Det vil gi et oppdatert importvern som en fast kronetollsats ikke kan gi. Skal vi ha gårdbrukere i neste generasjon, må vi tenke langsiktig om importvernet. Vil det gi høyere matpriser med endring av tollsatsene? Ikke nødvendigvis, men mulighetene for økt prisuttak for neste generasjon ligger der. Dermed blir det mindre statsbevilgninger, noe som ikke minst Fremskrittspartiet burde merke seg. Vi har et fantastisk system i Norge med et nasjonalt jordbruksmarked. Vi har mulighet til å produsere sunn mat. Vi har et tollvern som er forbrukernes beste venn. Vi så det nå sist år, hvor vi hadde lavere prisstigning på mat i Norge enn i Sverige. Lavere prisstigning på mat i Norge enn i Sverige er et resultat av vårt regulerte jordbruksmarked. Det er avgjørende viktig å ha stabilitet på mat, både i forsyning og i priser. Ved at Ved at vi har et nasjonalt marked, har vi også en mulighet til å sikre en produksjonsmåte som er sunnere. Vi har f.eks. etter hvert nå en produksjon av kylling og kalkun i Norge uten de antibiotiske stoffene narasin og monensin. Importvernet gjør det mulig å ha en produksjon som er bedre tilpasset dyrehelse og menneskehelse enn det ellers ville være. Det er en verdi som må opp og fram, og ikke minst må forbrukerinteressene synliggjøre det i en allianse mellom forbrukere og miljøbevisste gårdbrukere. Her ligger framtida. Per Jeg vil be- gynne med å slå fast nøyaktig det samme som totalberedskapskommisjonen: Matproduksjon er viktig beredskap. Det burde være så åpenbart for alle at det føles nesten banalt å si det. Men er det egentlig åpenbart for alle? Jeg husker tilbake til pandemien.

rende statsminister måtte gang på gang oppfordre folk til å ikke hamstre mat. Mange i Norge var skikkelig bekymret og redde for at de ikke skulle få nok av det mest grunnleggende av alt, nemlig mat. Mange som var i butikken, så hvordan det stadig ble tynnere i butikkhyllene, til dels tomt. Senterpartiets partileder sendte brev med anmodning til daværende statsminister om å maksimere norsk matproduksjon, men svaret ga overhodet ikke inntrykk av at problemstillingen ble tatt på tilstrekkelig alvor. Senere, i stortingssalen, oppfordret Senterpartiets leder og spurte om hvordan man kunne styrke matberedskapen, og om en bl.a. kunne opprette beredskapslager for korn. Da svarte daværende statsminister med å latterliggjøre spørsmålet og si at vi kanskje kunne klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i krise. Det handlet ikke om sukkertøy og smågodt. Det handlet om at vi skulle være trygge i Norge på at vi fikk nok av det aller, aller viktigste. Etter noen uker kom NRK med en gladnyhet. Det fantes hemmelige statlige lagre med mat som skulle sikre oss hvis det ble krise.

Som totalberedskapskommisjonen slår fast, er de viktigste forutsetningene for norsk matsikkerhet kontinuerlig produksjon av mat innenlands, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende internasjonalt handelssystem. Ingen er imot at vi skal handle, men de to første forutsetningene er helt avgjørende. På tross av at totalberedskapskommisjonen har skrevet et helt kapittel om matberedskap, har jeg ikke hørt noen av Høyres representanter ta opp temaet i debatten i dag. Illustrerende nok er vel representanten Bjørlo den eneste fra den forrige regjeringens parlamentariske grunnlag som fortsatt er i salen. Vi skal styrke beredskapen i Norge. Da må vi betale for det. Det viser vi at vi er villige til å gjøre ved å stemme for dette jordbruksoppgjøret.

[16:44:08]: Jordbrukssubsidiar er eit misvisande ord. Subsidiane er først og fremst ei subsidiering av forbrukarane for at prisane på mat ikkje skal bli for høge. Bøndene får jo ikkje betalt i marknaden for det det faktisk kostar å produsera mat, og statens bidrag til inntekta til bøndene er i realiteten ein kompensasjon for dette.

Dei partia som vil kutta i jordbruksavtalen, bør difor òg vera tøffe nok til å seia at forbrukaren skal ta ein større del av kostnadene ved matproduksjon. Dei bør òg vera ærlege nok til å innrømma at det vil føra til redusert produksjon av mat på norske areal og av norske ressursar. Resultatet vil bli auka import av mat og av dyrefôr. Å vera bonde i dag er for dei aller fleste å vera blant dei lågast lønte i landet. likevel held fram med å produsera mat – trass i at det knapt går rundt, trass i at ein ikkje får igjen for investeringar som staten har pålagt dei, trass i at mange i praksis betaler av eiga lomme for å forsyna oss andre med mat – kjem det av ein sterk lojalitet til samfunnsoppdraget. Men sånn kan det ikkje fortsetja. Difor er SV utolmodig etter å få inntektene til bøndene opp. Me er pådrivarar for å få på plass ein opptrappingsplan for bonden si inntekt og for auka sjølvforsyning,

50 år er lenge sidan. Sidan den gongen har mykje skjedd. Frihandels- og globaliseringsoptimismen har lagt grunnlaget for ei overdriven tru på at me kan kjøpa det me treng på internasjonale marknader. Med relativt opne grenser er matproduksjonen vår utsett for ein uheldig konkurranse frå ein meir industrialisert, mindre dyrevenleg og mindre arbeidsintensiv matproduksjon i andre delar av verda. Denne strategien har no møtt veggen, og no står me overfor valet om me skal fortsetja med det Berge Furre kalla proteinimperialismen, eller om me skal velja ein ny kurs. SV meiner det siste. Me kan ikkje fortsetja på ein kurs som er både hasardiøs for oss og djupt usolidarisk med folk i andre land, ved å la dei produsera maten for oss. Me kan ikkje fortsetja med ein kurs som baserer seg på rovdrift av naturressursar, i ei tid som krev ein meir naturvenleg, dyrevenleg og klimarobust matproduksjon. Me må ta matproduksjonen heim, ta jorda og dei norske ressursane i bruk, og då treng me fleire bønder.

Arbeiderpartiets og mitt poeng er at Høyre nå foretar en tydelig høyredreining i sin landbrukspolitikk. La meg ta et eksempel: Mens Høyre i fjor stemte subsidiært for et oppgjør på 10,9 mrd. kr, år ut til å stemme subsidiært mot et oppgjør på 4,15 mrd. kr. I debattene forsøker også Høyre å skape en motsetning mellom å sørge for at bonden skal ha en anstendig inntekt og forbrukeren billig mat. Det er en falsk motsetning. La oss ta et eksempel: Når man går i butikken og kjøper et brød til 40 kr, er det kanskje bare et par kroner av det som går til kornbonden.

Når Høyre vil kutte 1,2 mrd. kr til norsk landbruk, men ikke vil si hvor pengene skal tas fra, og i tillegg vil øke avgiftene med kanskje én milliard, blir effekten fort det motsatte, nemlig at prisen på mat stiger mer med Høyre enn med Arbeiderpartiet nettopp derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort en så radikal omlegging av norsk landbrukspolitikk, fordi vi både vil sikre bonden en anstendig inntekt og alle andre levelige matpriser. matpriser. Det er ti år siden Høyre sist stemte mot en jordbruksavtale på Stortinget. Det viser hvordan Høyre går i en mer radikal retning i landbrukspolitikken. Jeg kan også berolige Westgaard-Halle med at verken noen partier på Stortinget eller avisen Nationen mener at Høyre er et høyreekstremt parti i noen slags antidemokratisk eller fascistisk betydning av ordet, selv om landbrukspolitikken til Høyre nå tar et steg mot høyre, men det understreker bare de økende forskjellene som finnes mellom en høyre- og en venstreside i norsk landbruks- og distriktspolitikk. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har startet en helt nødvendig omstilling og satsing på norske distrikter og norsk landbruk. Vi tror at denne offensive politikken vil bety svært mye for Norge i de tiårene som kommer.

er Høgre, og verken Venstre eller landbruket – men la no det liggje. Det er to ting som slår meg etter å ha høyrt på debatten og den enorme entusiasmen over dette jordbruksoppgjeret som kjem frå mange av representantane – det er stort sett Senterpartiet som har vore på talarstolen. Punkt ein: Vi har hatt to store debattar om matproduserande næringar i denne salen dei siste tre vekene, ein om havbruksnæringa og ein om landbruksnæringa. I denne debatten – og det skal Senterpartiet ha ros for – legg ein ekstremt stor vekt på kor viktig landbruket er for verdiskaping, sysselsetjing og ringverknader, ein snakkar varmt om næringa i alle samanhengar. Det skal faktisk Senterpartiet ha honnør for, det bør vi vere flinke til å gjere alle saman.

Det at vi greier å sjå balansen i dei ulike matproduserande næringane våre, anten vi snakkar om politisk retorikk, om politikk eller for så vidt om toll og han delspolitikk, trur eg er viktig for framtida i DistriktsNoreg. Punkt to: Eg opplever ein slåande ulikskap i entusiasme mellom det ein høyrer i denne salen, og det ein høyrer når ein reiser rundt i landet og snakkar med aktørar innanfor landbruket. Det er veldig mange som er urolege for framtida og ser at vi treng eit nytt fokus og ei ganske radikal nytenking i norsk landbrukspolitikk. Det var vel Albert Einstein som i si tid sa at definisjonen på galskap er å gjere det same om og om igjen og forvente eit heilt anna resultat neste gong. Det er litt den kjensla eg har med det vi no held på med i landbrukspolitikken vår. Men – og det skal i rettferdas namn seiast – det er positive signal i jordbruksoppgjeret som er lagt fram

Det har Venstre etterlyst. Statsråden har i dag stadfesta at det kjem til å handle om meir grønt, frukt og korn og mindre fôrimport. Det same har SV og Arbeidarpartiet gjort. Så får Senterpartiet berre ha sine internseminar det trur eg vi legg litt til side no. Eg og Venstre har i alle fall fått forsikringar om at vi har teke eitt steg i riktig retning. Vi ønskjer heller ikkje alternativ ramme for landbruk, vi meiner det er rett å bruke pengar på norsk landbruk i dagens situasjon, så vi kjem subsidiært til å stemme for landbruksoppgjeret slik det no ligg føre.

Sandra Borch [16:53:42]: Det har vært en interessant debatt. Jeg skulle ønske at de to største partiene fra forrige regjering kanskje var litt mer delaktige i debatten om retningen for norsk landbruk. Jeg merker meg at det er mye fravær i salen. Det er veldig mange som er opptatt av statsrådens kosthold, og det er vel og bra. Jeg kan opplyse forsamlingen om at i dag har jeg faktisk ikke spist kjøtt, men et rekesmørbrød i kantinen. Så er det noe som ikke kan stå uimotsagt fra denne talerstolen, og det er når representanten Strifeldt gjør det til et poeng at regjeringen somlet med å få oversendt proposisjonen til Stortinget. Proposisjonen om jordbruksoppgjøret er utarbeidet og lagt fram for Stortinget etter helt vanlige prosedyrer, også etter de prosedyrene som var lagt da Fremskrittspartiet satt med landbruksog matministeren. Det er også sånn at vi ikke bare jordbruksoppgjøret og jordbruksavtalen i denne salen i dag, vi behandler også jordvernstrategien, som ligger som et vedlegg til jordbruksoppgjøret.

Det er viktigere enn noen gang å lage politikk som bidrar til matberedskap og bærekraft. Krig og konflikt midt i Europas kornkammer viser oss hvor viktig det er å ta vare på de arealene vi kan produsere mat på. NIBIO har utarbeidet et solid kunnskapsgrunnlag for denne jordvernstrategien, og dette arbeidet viser betydningen av å ta vare på matjord for samfunnet som helhet. Godt jordvern er et viktig bidrag for å nå flere av FNs bærekraftsmål. Jeg vil også framheve det geopolitiske risikobildet der ute. Der miner sprenges og stridsvogner ruller fram på åkrer i Ukraina, skulle det nå vært sådd korn. Dette forsterker betydningen av stabil matproduksjon i Norge. Vi trenger sikkerhet for matproduksjon, matforsyning og matberedskap framover. Til slutt noen ord om tørke: Det er utfordringer med været i flere deler av landet, og det er en god påminnelse om hva klimaendringene kan føre til. Tørkesituasjonen bekymrer også meg, og jeg kan opplyse Stortinget om at det nå framover vil være tett dialog med faglagene om hvordan vi skal håndtere tørken som vi ser utfolde seg i flere deler av landet.

Den avtalen som Kjølmoen, Tyldum og Knag Fylkesnes har forhandlet fram i lag, er veldig positiv for det vi skal gjøre framover. Da har jeg lyst å fortelle en liten historie om hvordan dette kommer til å utspille seg i praksis for den jobben vi nå skal gjøre sammen for norsk jordbruk, og hvordan produksjonen skal forbedres på bakken. I forrige periode var Knag Fylkesnes, Geir Pollestad og jeg på et møte i Rauland i Telemark. I store deler av Telemark er det gode forhold for å dyrke korn, men i et område som heter Flatdal, var ikke ett kornstrå å se. Det er fordi politikken over mange år har gått i en retning som har vært sentraliserende, med for svak kornøkonomi, særlig i de nest beste og de tredje beste områdene, og det har vært for lite økonomi i å dyrke korn der det er naturlige forutsetninger for det. Når vi Når vi skal følge opp dette, skal vi sørge for at det igjen blir korndyrking i Flatdal i Telemark. Vi skal sørge for at det er korndyrking oppover Østerdalen der det er muligheter for det. Det er det det betyr i praksis. Vi skal sørge for at en større del av kjøttproduksjonen vår foregår med bruk av beite.

Sannheten er at vi i Norge har gode forutsetninger for å produsere mye mer av det kvalitetskjøttet som Bjørke nå snakket om, som er basert på utmarksbeite. En venn av meg som er kokk i Forsvaret, sa at hvis det blir krise og krig i Norge i dag,

Hvis man er veldig interessert, gjøres det gjennom at kua skal maksimere antall liter mjølk, men vi må heller tenke på å maksimere bruken av beitene våre. Det er der det ligger, og der tror jeg vi kan bli enige om mye, men da må vi kutte ut den kunstige motsetningen mellom frukt og grønnsaker og kjøtt, for det handler om, som Bjørke sa, hvordan vi produserer det. Der har Knag Fylkesnes gjort et veldig godt arbeid på vegne av det rød-grønne fellesskapet, og nå er det opp til oss og statsråden å sørge for at det igjen blir en framtid for korn i Flatdal i Telemark.

Vi registrerer at mye av dreiningen som ligger til grunn for avtalen, er oppfattet. Det er jeg også glad for. Ikke minst synes jeg det er på sin plass å takke Venstre for at man hegner om avtalen og om forhandlingsinstituttet.

Det anar meg at det no er ei dreiing i den jordbrukspolitiske debatten som er verdt å merke seg. Mitt inntrykk er at alle partia på ulikt vis, med ulike inngangar, er opptatt av å auke sjølvforsyninga, altså ikkje stole på at verda vil kunne forsyne oss med mat og innsatsfaktorar i jordbruket i framtida. Det tenkjer eg er ein veldig bra grunnplanke når vi skal gå i gang med dette. Eg synest det har vore mange gode innlegg. Sandtrøen er alltid

Det skjer sjølvsagt ting i jordbruksoppgjeret, men eg trur at det er tida framover som kjem til å bli avgjerande, altså at den veksten vi skal ha i satsinga på

men at ein ser på det først og fremst som eit jordbrukspolitisk verkemiddel, eit sikkerheitspolitisk verkemiddel, eit spørsmål om nasjonal sikkerheit, trur vi har tatt mange viktige steg i denne diskusjonen.

[17:07:09]: I Erling Nor- viks tid i Høyre var det ikke de økonomiske liberalistene som hadde makta, men under Erna Solberg er det sånn. Nå går Høyre så langt at de også vil avgiftsbelegge det naturlige karbonkretsløpet. Ekstremt, spør du meg.

eller vil Høyre nå ramme eksempelvis de som har under 20 melkekuer? Høyre må forklare seg. Hvis de ikke forklarer seg her, må de forklare seg i den debatten som skal gå etter denne dagen, for den kommer til å bli heftig. Per Vidar

refererte Einstein og sa at galskap er å gjøre det samme og forvente et helt annet resultat, altså underforstått at nå gjør man det samme i landbrukspolitikken som man alltid har gjort. Det premisset er jeg uenig i. Gro-Anita Mykjåland fra Senterpartiet sa det godt: Vi må tilbake til 1970-tallet for å finne en like kraftig satsing på norsk landbruk som vi har i dag.

Andre gangen var i 1975, med jamstillingsvedtaket. Da var det også Arbeiderpartiet og Senterpartiet som fant sammen. Nå er vi i gang igjen, med det jeg mener er den tredje store satsingen på bonden i moderne tid. gangene det skjedde, ga det store og varige endringer for Norge. Arbeiderpartiet og Senterpartiets ambisjon er at også denne gangen vil satsingen få store og varige konsekvenser for Norge.

Med det vil jeg takke alle partiene for debatten, og jeg vil takke bonden for maten.

Bjørlo at landsmøtene i Senter partiet er svært hyggelige å være på, og jeg synes også det har vært en bra debatt her. Men jeg vil si, i likhet med det representanten Lundteigen påpeker fra denne talerstolen, at Høyre bør forklare hva de skal stemme i denne saken i morgen. hvis de stemmer imot jordbruksoppgjøret, bør de også vise til hva deres alternativ er. Hvor er kuttene i jordbruksavtalen? Det mener jeg en hel næring, 38 000 foretak der ute, fortjener et svar på. Det som var et ansvarlig styringsparti, som tar ansvar for sine politiske valg, må også vise hvor de har de politiske inndekningene, jeg synes det er beklagelig at Høyre ikke i dag redegjør for hva de vil stemme i denne saken. Det tror jeg også skuffer en hel næring som driver med viktig matproduksjon.